я нагадую, що згідно Регламенту ми маємо в п'ятницю час длязачитання і оголошення депутатських запитів. І я передаю слово длязачитання запитів Першому заступнику Голови Верховної Ради України Дякую, шановний пане Голово. Шановні наші колеги міністри, поки ви ще не розійшлися, дозвольте мені зробити одне оголошення. Сьогодні на знак солідарності з кримськими татарами, з кримчанами, українцями, які залишаються в окупації в Криму, в українському парламенті проходить День кримськотатарської кухні. І в усіх буфетах сьогодні парламенту презентується кримськотатарська кухня. Дорогі міністри, зайдіть в буфети парламентські зараз, підтримайте також цю хорошу ініціативу. І давайте разом докладати, звичайно, всіх зусиль не тільки для таких важливих акцій солідарності в українському парламенті, а на підтримку кримських татар, українців і звільнення Криму. А тепер ми переходимо до оголошення депутатських запитів і маємо на сьогодні 246 запитів 246 запитів від народних депутатів України. Серед цих запитів є і запит до Президента України, і як ви знаєте, це потребує голосування. Тому я зараз звертаюся до колег не розходитися. запит до Президента України від народних депутатів (Сташука, Дирівата інших – групи з 10 колег) щодо припинення необґрунтованого тиску на Товариство "ПОНТЕМ.УА" з боку окремих посадових осіб Київської міської державної адміністрації. Колеги, я прошу проголосувати підтримку підтримку щодо направлення цього запиту. Будь ласка.

Юлії Тимошенко до Кабінету Міністрів щодо вжиття невідкладних заходів з метою подолання кризових явищ у діяльності державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" та захисту трудових прав працівниківСмолінської, Інгульської і Новокостянтинівської шахт. ВіктораРазвадовського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо забезпечення Миропільської об'єднаної територіальної громади Романівського району Житомирської області автомобілем швидкої допомоги. ВіктораРазвадовського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, здоров'я України, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів для оперативного втручання з приводу заміникульшового суглобу Скидану Леоніду Петровичу, мешканцю селаСтанишівки Житомирського району Житомирської області.

Анатолія Денисенка до міністра соціальної політики України щодо реформування Державної служби зайнятості. Анатолія Денисенка до Прем'єр-міністра України щодо розробки сучасної Методики лікування дітей с діагнозом ДЦП на державному рівні. ЮріяЛевченка до голови Національної поліції України, Генерального прокурора України щодо необ'єктивного проведення досудового розслідування Шевченківським управлінням поліції ГУНП у місті Києві та неналежного реагування на це органів прокуратури. Михайла Бондаря до міністра енергетики та вугільної промисловості Генерального директора ДТЕКЕнерго, директора державного підприємства "Держвуглепостач" щодо порушення договірних умов Бурштинською та Добротвірською ТЕС ПАС ПАС ДТЕК "Західенерго". Михайла Бондаря дот.в.о. директора Департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської обласної державної адміністрації, начальника Служби автомобільних доріг у Львівській області щодо ремонту дороги місцевого значення С140844-Новий Став – Честині (Львів-Луцьк). СергіяЛабазюка до Міністерства охорони здоров'я України, Хмельницької обласної держадміністрації щодо впровадження медичної реформи в Україні. СергіяЛабазюка до прокуратури Хмельницької області, Хмельницької обласної державної адміністрації щодо роботи оперативного штабу із реагування на рейдерські захоплення підприємств у Хмельницькій області. ВладиславаБухарєва до голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Прем'єр-міністра України щодо виділення з Державного бюджету України на 2018 рік

ІгоряШурми до міністра освіти і науки, виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України щодо незаконності фінансування Державної організації "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація". ІгоряШурми до Голови Національної поліції України, Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України щодо притягнення до відповідальності працівників МОЗ,

Писаренка до Голови СБУ щодо перевірки фактів стосовно можливого порушення законодавства посадовими особами Управління СБУ в Харківській області в рамках кримінального провадження за фактом експорту продукції Інституту монокристалів Національної академії наук України. Прем'єр-міністра щодо належного фінансового забезпечення осіб, на вихованні яких знаходяться усиновленні діти. ІгоряГузя до Прем'єр-міністра щодо необхідності невідкладного дофінансування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату заробітної плати педагогічним ІгоряГузя до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо питання передачі частини приміщення Волинського обласного лабораторного центру у користування Державній прикордонній службі України. Оксани Продан до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України щодо питання переоформлення ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами у зв'язку із змінами РРО. Олега Барни до міністра екології та природних ресурсів України щодо реорганізації Державного агентства водних ресурсів та створення Дністровського басейнового управління. Олега Барни до міністра екології та природних ресурсів щодо можливого виконання незаконного видобутку корисних копалин, а саме гравію, піску в межах національного природного парку "Дністровський каньйон" та іхтіологічного заказника "Городоцько-Добрівлянський". Групи народних депутатів (Курила,Кудлаєнка, всього 14-и) до голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації щодо фінансування проектних робіт будівництва нової залізниці для з'єднання залізничних шляхів півночі Луганської області з залізничними шляхами всієї України на основі проходження залізничних ділянок Сватове - Білокуракине. НаталіїВеселової до міністра освіти і науки України щодо закриття ліцею № 142 у Солом’янському районі міста Києва. НаталіїВеселової до Генерального прокурора України щодо закриття та можливого рейдерського захоплення ліцею № 142 у Солом’янському районі міста Києва. ІгоряКотвіцького до голови Державної служби спеціального

ТарасаБатенка до Прем'єр-міністра України щодо недопущення будівництва заводу по переробці твердих побутових відходів на території Роздільського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка", яке розташоване в Миколаївському районі Львівської області та проведення незалежної експертизи Олега Мусія до Голови Конституційного суду України з приводу конституційного подання від 26 червня 17-го року щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 5 розділу Ш "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких з законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" від 2 березня 15-го року № 213-УШ в частині скасування з 1 червня 15-го року норм щодо призначення щомісячного довічного грошового

Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра України щодо фінансування державних житлових програм молодих сімей та внутрішньо переміщених осіб. Групи нардепів (Юрика,Дехтярчука та інших; всього 4 колег) до Генпрокурора України щодо належного забезпечення прав потерпілих у кримінальному провадженні № ІриниСисоєнко до міністра фінансів України щодо надання роз'яснення стосовно фінансування закладів охорони здоров'я – комунальних некомерційних підприємств за рахунок коштів Державного бюджету. Олександра Марченка до Прем'єр-міністра щодо забезпечення фінансування освітньої галузі міста Біла Церква. ВолодимираАрешонкова до Прем'єр-міністра щодо оформлення державної соціальної допомоги, закордонних паспортів, групи інвалідності, пенсій та інших документів. ВолодимираАрешонкова до Прем'єр-міністра щодо відновлення в повній мірі права платників податків на отримання податкової знижки. Віталія Курила до Прем'єр-міністра щодо відновлення прямого залізничного пасажирського сполучення між столицею України та Луганською областю. СергіяДунаєва до Голови Національного агентства з питань запобігання корупції щодо вчинення Лисичанським міським головою Шиліним Сергієм Івановичем правопорушення, пов'язаного із корупцією, і притягнення його до відповідальності згідно із законом. СергіяДунаєва до Генерального прокурора України щодо досудового розслідування дій Лисичанського міського голови Шиліна Сергія Івановича за ознаками злочину, передбаченого статтею 351 Кримінального кодексу України. РусланаДемчака до міністра освіти і науки України щодо порядку проведення конкурсу на обрання керівників комунальних закладів загальної середньої освіти. РусланаДемчака до віце-прем’єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, ВіталіяГудзенка до начальника Служби автомобільних доріг у Київській області щодо капітального ремонту місцевої обласної автомобільної дороги О ВіталіяГудзенка до голови Київської обласної державної адміністрації щодо дієвого фінансування у 2018 році на будівництво та капітальний ремонт доріг загального користування в Білоцерківському та Таращанському

ВасиляЯніцького до Прем'єр-міністра України, міністра освіти і науки України, міністра соціальної політики України, Голови Антимонопольного комітету України, голови Рівненської обласної державної адміністрації щодо вирішення питання організації безоплатного харчування учнів у школах Дубровицького району Рівненської області. ОлексіяРябчина до Голови Національної поліції України, тимчасово виконуючого обов'язки Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів України щодо перевірки законності вирубки лісових насаджень на території Міловського району Луганської області та припинення порушень лісового законодавства. ІриниКонстанкевич до міністра екології та природних ресурсів України щодо проведення реорганізації Любешівського управління водного господарства. ЛюбомираЗубача до Прем'єр-міністра України щодо вирішення питання компенсації коштів щодо вирішення питання компенсації коштів з перевезення пасажирів пільгових категорій у громадському транспорті. Групи народних депутатів (Червакової, Ричкової, Павленка) до голови Київської обласної державної адміністрації про порушення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та забезпечення права дитини бути усиновленою. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра України щодо непрозорого використання позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

ІриниКонстанкевич до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо вирішення проблеми закупівель препаратів, які необхідні для хворих, але не внесені до Національного переліку основних лікарських засобів. ДмитраШенцева до Прем'єр-міністра України щодо неврегульованості питання списання списання з балансу вищих навчальних закладів державної форми власності багатоквартирних будинків. Олександра Марченка до віце-прем’єр-міністра України - міністра регіонального розвитку щодо приватизації гуртожитку УТОС. Юрія Бублика до міністра інфраструктури України, Виконуючого обов'язки генерального директора ПАТ "Укрпошта" щодо виникнення соціальної напруги серед громадян, пов'язаної із закриттям поштових відділень та створенням перешкод в отриманні послуг.

ПавлаРізаненка до Голови Державної служби України з питань праці щодо вжиття належних заходів реагування, спрямованих на погашення заборгованості по заробітній платі перед працівниками ДП "ЗАВОД ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ". Едуарда Матвійчука до Пенсійного фонду України, Міністерства соціальної політики України щодо об'єктивного розгляду зверненняЗапольської Лариси Володимирівни та Салової Ніни Миколаївни щодо необхідності уточнення розміру пенсійних виплат та надання іншої всебічної допомоги. Андрія Кота до міністра екології та природних ресурсів України щодо виділення коштів на першочергові заходи по відновленню берегоукріплення правого берега річки Свіча і запобігання виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру по захисту сілМельнич, Лютинка Жидачівського району Львівської області від підтоплення повеневими та паводковими водами річки Свіча. РусланаСольвара до Прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України, голови Київської обласної державної адміністрації щодо надання допомоги жительці села Малополовецьке Фастівського району Швець Валентині Павлівні, яка постраждала внаслідок пожежі. РусланаСольвара до Прем'єр-міністра, Міністра інфраструктури, виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України, начальника Служби автомобільних доріг у Київській області, голови Київської обласної державної адміністрації щодо ремонту доріг Фастівського, Сквирського, Макарівського та Києво-Святошинського районів Київської області. АндріяЛопушанського до міністра культури, голови Львівської обласної

Державної прикордонної служби, міністра інфраструктури щодо внесення змін у Державну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки та Державну цільову правоохоронну програму "Облаштування та реконструкція державного кордону" до 2020 року стосовно створення нових нових пунктів пропуску через державний кордон України та розбудову інфраструктури прикордоння. Дмитра Колєснікова до міністра інфраструктури України, виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо критичного стану дороги Н23 на ділянці Кропивницький-Кривий Ріг. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра України щодо державного боргу та міжнародних кредитів. Олександра Кодоли до міністра інфраструктури щодо неприпустимості скорочення відділень поштового зв'язку ПАТ "Укрпошта" в сільських населених пунктах Чернігівської області. Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра, Віце-прем’єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, міністра соціальної політики щодо врегулювання відшкодування пільг та субсидій населення за спожиту електричну енергію юридичним особам - "транзитерам".

МаксимаБурбака та Миколи Федорука до міністра освіти і науки України щодо фінансування ремонтно-реставраційних робіт приміщень Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. МаксимаБурбака до Прем'єр-міністра щодо збільшення фінансування у галузі садівництва, виноградарства та виноробства у 2018 році. Олеся Довгого до Кабінету Міністрів України щодо підвищення (перерахунку) пенсій колишніх державних службовців районних державних адміністрацій. Олеся Довгого до Кабінету Міністрів щодо збереження Університету державної фіскальної служби статусу національного. Дмитра Добродомова до голови Житомирської обласної ради, Житомирської обласної державної адміністрації, начальника Головного управління Національної поліції в Житомирській області, начальника Державної екологічної інспекції в Житомирській області щодо забруднення навколишнього природного середовища у селі Іванівка Житомирського району Житомирської області. ДмитраДобродомова до міністра аграрної політики та продовольства України, голови Державного агентства рибного господарства України, голови Херсонської обласної державної адміністрації, начальника Державної екологічної інспекції в Херсонській області щодо невідкладного запуску рибоохоронного патруля на Херсонщині в в контексті реформування рибної галузі України. Сергія Мельника до міністра оборони України щодо процедури отримання посвідчення учасника бойових дій. Сергія Мельника до Першого віце-прем'єр-міністра України – міністра економічного розвитку і торгівлі щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій при торгівлі окремими видами годинників. Олександра Нечаєва до виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо невідкладного вирішення питання впорядкування руху автотранспорту у місті Суми Сумської області. Олександра Нечаєва до тимчасово виконуючої обов'язки Міністра охорони здоров'я України щодо невідкладного вирішення питання про забезпечення медичним

у місті Києві, побудованої у 1971 році за проектом архітекторів Льва Новикова та Флоріана Юр'єва у стилі модернізму. до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо поновлення газопостачання у житловому будинку по вулиці Кричевського, 33 в місті Харкові. РоманаМацоли до міністра оборони України, заступника Генерального прокурора України – Головного військового прокурора щододосудового розслідування кримінального провадження за фактом смерті військовослужбовця учасника АТО – Коваля Максима Олександровича. Романа Мацоли до голови Хмельницької обласної державної адміністрації щодо вирішення питання про фінансування ремонту автомобільної дороги місцевого значення Шепетівка-Пліщин. Володимира Гусака до міністра молоді та спорту України щодо використання коштів бюджетної програми "Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/реконструкцію палаців спорту". Олександра Гереги та Андрія Шиньковича до Міністра освіти і науки України щодо врахування особливостей сільської школи та забезпечення належних умов для навчання майбутніх першокласників. Олександра Гереги та Андрія Шиньковича до міністра фінансів України щодо зміни порядку проведення розрахунків органами Державного казначейства. Олександра Опанасенка до міністра внутрішніх справ України щодо здійснення незаконної вирубки дерев на території сіл Здрягівка, Слобода, Бутівка Чернівецької області.

до прокурора Херсонської області, начальника Головного управління Національної поліції у Херсонській області щодо надання інформації з питань законності видобутку піску, вилову живих біоресурсів та вирубування лісу, а також ведення заборонених видів ігрового бізнесу, обігу наркотичних речовин та протиправного заволодіння чужим врожаєм, сільськогосподарською технікою та земельними ділянками сільськогосподарського та іншого призначення на території Херсонської області в 16-18 роках. Миколи Паламарчука до голови Херсонської обласної державної адміністрації, голови Херсонської обласної ради щодо надання інформації з питань законності видобутку піску, вилову живих біоресурсів та вирубування лісів на території Херсонської області за 17-18 роки. Сергія Власенка до керуючих директорів товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інвестиційний Капітал України" щодо купівлі найбільшої частки акцій російського ресторану швидкого харчування інвестиційним банкіром Президента СергіяВласенка до голови Адміністрації Президента України щодо призначення Президентом України Петром Порошенком суддею Конституційного Суду України Сергія Головатого, який сприяв узурпації влади Віктором Януковичем. ОлегаКулініча до Міністерства фінансів України щодо необхідності перегляду розміру реверсної дотації для Миргородської РДА. Юлія Іоффе до Голови Верховної Ради України щодо необхідності захисту конституційних прав громадян, врегулювання питання щодо призначення та проведення перших виборів в Гірській міській міській об'єднаній територіальній громадіПопаснянського району Луганської області. Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра України щодо необхідності надання державної підтримки для будівництва залізничної лініїБахмутівка - Сєвєродонецьк в Луганській області. Михайла Головка до Прем'єр-міністра України, міністра освіти і науки

антиукраїнської діяльності НАК "Нафтогаз України", ДК "Укргазвидобування" та "Укртрансгазу". Групинардепутатів (Романової, Петренка та інших – всього 8 наших колег) до міністра освіти і науки України щодо недопущення скорочення Чернігівського професійного ліцею побуту та об'єднання його з іншим навчальним закладом. Групи народних депутатів (Силантьєва,Шурми та інших – всього 20 народних депутатів) до Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України про відповідальність керівництва Міністерства молоді та спорту за неналежну підготовку національної збірної команди України до чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні ОлександраБригинця до голови Антимонопольного комітету України, начальника Головного Управління Держпродспоживслужби в місті Києві щодо імовірної картельної змови, зловживання монопольним становищем тощо, які призводятьдо щорічного необґрунтованого підвищення цін на ринку зрізаних квітів у період сезонного зростання попиту на квіти у середині лютого і на початку березня. ОлександраБригинця до віце-прем'єр-міністра України В’ячеслава Кириленка, міністра культури України, голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, начальника Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві щодо імовірного порушення Законів України "Про рекламу" і "Про авторське право і суміжні права" на музичні твори провідними ЧМ (ФМ) радіостанціями України, дискримінації у часі трансляції і нерівномірний розподіл україномовних музичних творів. Ярослава Москаленка до міністра внутрішніх справ України, міністра юстиції України, Генерального прокурора України щодо порушення демократичних цінностей та захоплення влади групою місцевих депутатів у селищі міського типу Коцюбинське Київської області і протиправних дій державного реєстратора. Ігоря Попова до Першого віце-прем'єр-міністра України – міністра економічного розвитку і торгівлі, голови Антимонопольного комітету України щодо забезпечення безперебійного Сергія Лещенка до голови Національної поліції України щодо нападу на активісток маршу за права жінок 8 березня в місті Ужгороді. Сергія Лещенка до міністра внутрішніх справ України щодо невиконання Ухвали Печерського суду по оплаті експертизи за зруйноване в зоні АТО житло. Івана Рибака до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Чернівецької обласної державної адміністрації щодо виділення коштів для відшкодування вартості препаратів інсуліну поВижницькому району. Сергія Рудика до міністра юстиції України щодо вирішення проблемного питання складання іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядуванняКам'янського, самоврядуванняКам'янського, Смілянського та Черкаського районів Черкаської області, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій (оформлення спадщини). Сергія Рудика до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, міністра фінансів України щодо вирішення проблемного питання забезпечення виплати заробітної плати медичним працівникам

Андрія Іллєнка до голови Київської міської державної адміністрації щодо приведення до належного стану території біля станції Київського метрополітену "Лісова" та недопущення будівництва торгівельно-розважального комплексу на частині території парку "Кіото". ОлександраСупруненка до Київського міського голови щодо неналежного фінансування заходів з капітального ремонту міжквартальних проїздів та асфальтового покриття прибудинкових територій у місті Києві. ОлександраВілкула до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо інформації стосовно державних закупівель медикаментів за 2016-2017 рр. ОлександраВілкула до Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі, міністра освіти і науки, міністра соціальної політики щодо внесення професії "асистент дитини з особливими освітніми потребами" до Класифікатора професій ДК 003:2010 з метою запобігання порушення конституційних прав на освіту дітей з особливими освітніми потребами та на виконання положень Закону України "Про дошкільну освіту". Віктора Кривенка до заступника голови Національної поліції України – начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві щодо надання інформації про наявність кримінального провадження. Олександра Домбровського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо забезпечення лікування важкохворої дитини. Олександра Домбровського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо забезпечення лікування важкохворої дитини Гайсинського району Вінницької області. ОлегаОсуховського до Прем'єр-міністра України, Глави Адміністрації Президента України, Голови Національного агентства України з питань запобігання корупції, Директора Національного антикорупційного бюро України, Ради національної безпеки і оборони України, Генерального прокурора України щодо відновлення права на житло інваліду армії 2 групи. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України щодо вжиття невідкладних заходів для погашення заборгованості з пільг та субсидій за комунальні послуги для комунальних підприємств Житомирської області. ОлегаОсуховського до Прем'єр-міністра України, директора Національного антикорупційного бюро України, міністра внутрішніх справ України, Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України, голови Київської міської державної адміністрації щодо відновлення прав людей на гідне, придатне для проживання житло. Івана Мельничука до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Жмеринської районної державної адміністрації, голови Вінницької обласної державної адміністрації щодо вжиття невідкладних заходів стосовно реалізації права осіб з інвалідністю (стомованих хворих) на належне і своєчасне забезпечення засобами медичного догляду та реабілітації. ЮріяТимошенка до міністра юстиції України щодо забезпечення виконання судового рішення з приводу соціального захисту ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС. ЮріяТимошенка до Коломийського міського голови Івано-Франківської області щодо надання інформації та вжиття заходів до дотримання житлових прав внутрішньо переміщених осіб в Коломиї. ОлексіяГончаренка до міністра оборони України, Генерального прокурора України щодо вжиття невідкладних заходів для встановлення і дослідження обставин і фактів, що призвели до пожежі на загальновійськовому полігоні "Широкий лан", внаслідок чого загинув один та постраждали один та постраждали семеро військовослужбовців Збройних Сил України. В тому числі взяття під особистий контроль в межах компетенції: проведення перевірки інформації, оприлюдненої у багатьох ЗМІ України, про наявність ознак розкрадання державних коштів під час здійснення будівництва бригадного табору на полігоні "Широкий лан", загальний кошторис якого складає близько 370 мільйонів гривень; проведення досудового розслідування в рамках двох кримінальних проваджень, відритих за частиною другої статті 412 Кримінального кодексу України "Необережне знищення або пошкодження військового майна, що призвело до тяжких наслідків" та за частиною третьою статті 425 Кримінального кодексу України "Недбале ставлення до військової служби". РоманаСеменухи до Прем'єр-міністра України щодо усунення порушень обумовлених перерахунком субсидій на оплату послуг з централізованого опалення громадянам у квартирах та на вводах у багатоквартирні будинки яких були відсутні засоби обліку теплової енергії в опалювальний сезон 2016/17 років. Дякую. РоманаСеменухи до голови Харківської обласної державної адміністрації, Чугуївського міського голови щодо передачі в комунальну власність гуртожитку за адресою місто Чугуїв, вулиця Злобіна 64-б. Юрія Берези до Голови Державної служби України з питань праці щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам Державного підприємства водних шляхів "УКРВОДШЛЯХ" (місто Дніпро). Юрія Солов'я до Прем'єр-міністра України щодо будівництва мостового переходу у місті Косів на км 77 + 397 автомобільної дороги Р-24 Татарів - Кам'янець – Подільський. Юрія Солов'я до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення земельними ділянками учасників АТО. ВолодимираПарасюка до міністра соціальної політики України щодо фінансування пільгових перевезень пенсіонерів у міському та приміському громадському транспорті. ВолодимираПарасюка до міністра закордонних справ України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо відновлення спільної програми лікування у Республіці Куба українських дітей, що постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи. АндріяШиньковича та Олександра Гереги до голови Хмельницької обласної ради щодо спрямування з обласного бюджету видатків на капітальний ремонт Ямпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня Білогірського району Хмельницької області.

АндріяШиньковича та Олександра Гереги до голови Хмельницької обласної ради щодо спрямування з обласного бюджету видатків на капітальний ремонт будівлі (термомодернізацію) Ізяславського НВК "ЗОШ І ступеня дитячий ясла-садок комбінованого типу № 6", міста Ізяслав Хмельницької області. Борислава Берези до голови Київської міської державної адміністрації щодо невиконання Рішення Київської міської ради № 29/1932 від 24 вересня 2015 року.

Борислава Берези до голови Київської міської державної адміністрації щодо будівництва дошкільних закладів в селищіБиківня. Дмитра Шенцева до голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України щодо відновлення проводового радіомовлення в населених пунктах Дворічанського району Харківської області. Василя Гуляєва до міністра внутрішніх справ України щодо затягування розслідування підпалів автомобілів депутатів Чорноморської міської ради. Василя Гуляєва до Генерального прокурора України щодо систематичного тиску посадовцями фіскальної служби на ТОВ "Колос". Юрія Бублика до Прем'єр-міністра України щодо припинення порушень прав громадян, яким гарантується безкоштовний проїзд у громадському транспорті, надання фінансової допомоги органам місцевого самоврядування на компенсацію витрат з пільгового перевезення деяких категорій громадян та недопущення зловживання службовим становищем при розпорядженні бюджетними коштами.

Ярослава Маркевича до Генерального прокурора України щодо діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України. Ярослава Маркевича до Рахункової палати щодо перевірки діяльності та фінансування Національної комісії з радіаційного захисту населення України. Оксани Білозір до Голови Служби безпеки України, міністра оборони України, Генерального прокурора України щодо вжиття заходів щодо захисту прав військовослужбовців Сил Спеціальних Операцій України. АнтонаКіссе до Прем'єр-міністра України щодо урегулювання питань вивезення з України харчових продуктів тваринного погодження для жителів прикордонних районів. до Прем'єр-міністра України щодо введення в дію місцевого пункту пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення «Височанське – Троїцьке». ПавлаКишкаря до Публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз", Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" щодо формування сумнівної та безнадійної заборгованості операторів ГРМ-учасників РГК. ПавлаКишкаря та Віктора Кривенка до Прем'єр-міністра України щодо санації Відкритого акціонерного товариства "Херсонський бавовняний комбінат". Юрія Дерев'янка до Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Державної екологічної інспекції України щодо здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовищаБурштинською тепловою електричною станцією ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО", що знаходиться в місті Бурштин Івано-Франківської області. Юрія Дерев'янка до Кабінету Міністрів України щодо необхідності вжиття заходів з метою недопущення зменшення надходжень до місцевих бюджетів від плати за землю за земельні ділянки, які надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин. ВіктораГаласюка та Віктора Вовка до Кабінету Міністрів України, Національна академії наук України щодо організаційного, інституційного та фінансового забезпечення об'єктивного оцінювання ПавлаДзюблика до міністра внутрішніх справ України щодо незаконних лісозаготівель. ІриниСуслової до міністра закордонних справ України щодо захисту прав громадян України, які утримуються в пенітенціарних закладах Грецької

продовження будівництва очисних споруд та мережі водовідведення у місті Бердичів Житомирської області. ОлександраРевеги до міністра внутрішніх справ України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони охорони здоров'я України, Генерального прокурора України щодо вжиття заходів щодо активізації розслідування у кримінальному провадженні та притягнення до відповідальності осіб, винних у приховуванні злочину. Групи народних депутатів (Сташука, Диріва та інших; всього 10 наших колег) до Київського міського голови щодо припинення необґрунтованого тиску на ТОВ "ПОНТЕМ.УА" з боку окремих посадових осіб Київської міської державної адміністрації. Групи народних депутатів (Горвата, Лунченка та інших; всього 4-х колег) до міністра інфраструктури України щодо забезпечення прозорого механізму розподілу, обліку та використання дозволів на міжнародні автомобільні перевезення. Ігоря Луценка до Голови Ради суддів України щодо систематичного порушення законності шляхом ненадання Радою суддів України у встановлені чинним законодавством терміни офіційної відповіді на депутатські звернення. Ігоря Луценка до Начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України в місті Києві щодо вжиття заходів для державної реєстрації права на об'єкт культурної спадщини - будівлю-пам'ятку архітектури "Гостинний двір". до міністра освіти і науки України щодо виділення автобуса дляКривопільського НВК. Едуарда Матвійчука до Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України щодо необхідності розгляду звернення Диденко Зої Юріївни, мешканців міста Одеса та Одеської області, щодо узгодження норм законодавства у сфері охорони здоров'я та забезпечення конституційного права дітей на освіту.

і потім ми матимемо півтори години для виступів у рубриці "Різне". Нагадую всім шановним колегам, що за ініціативою наших кримськотатарських організацій зараз проходить у Верховній Раді України День кримськотатарської кухні, і бажаю вам у перерві скоштувати ці страви у буфетах Верховної Ради України. можливо, менш спортивних, які добігають зараз до сесійної зали. Шановні колеги, я прошу повертатися до сесійної зали, тому що зараз у нас відбудеться запис бажаючих колег, які хотіли би використати цей час і шанс, аби записатися і виступити в рубриці "різне". Я так розумію, що всі бажаючі вже зібралися. Шановні колеги, я прошу записатися тих народних депутатів, які прагнуть зараз, у п'ятницю, в нашій традиційній рубриці виступів "Різне" виступити. Прошу записатися.

я хочу порадитися, шановні колеги, з вами, що ми працюємо рівно півтори години. Всі, хто зараз присутній у залі і бажають можливість виступити, я дам такий шанс, і пан Паламарчук там теж буде. Правильно це буде? Правильно. Будь ласка, шановний ІгорюШурма, ви перший в нашому листі на виступи сьогодні. Я прошу вас до трибуни, будь ласка. ІгорШурма, "Опозиційний блок". На цю трибуну мене сьогодні змусила вийти відсутність інформації з боку Прем'єр-міністра України пана Гройсмана, і я прошу пані головуючу рахувати мій виступ офіційним запитом. В чому суть справи і чому не було відповіді? На офіційному порталі Державної фінансової служби України зазначено, що у Федеральній податковій системі Сполучених Штатів Америки головне місце посідають 3 податки: індивідуальний прибуток, на соціальне страхування і на прибуток корпорацій. Федеральний індивідуальний прибутковий податок стягується з усього працездатного населення, незалежно від місця проживання і місця праці. Другим по значенню із федеральних податків є податок на соціальне страхування, що стягується лише з доходів від заробітної плати в тому числі. Хочу нагадати, що в 2016 році 27 липня Прем'єр-міністр України підписав Розпорядження про тимчасове покладання виконання обов'язків міністра охорони здоров'я України на пані Уляну Супрун. Два роки підряд нам говорять про те, що ідуть консультації стосовно пропозицій кандидатури на посаду міністра. Прем'єр-міністр України або просто кидає камінь в сторону Верховної Ради, показуючи, що немає коаліції. Якщо є коаліція, значить, є кандидатура. Ну, не можна 2 роки розглядати кандидатуру, її або вносять в зал, або не вносять. А тим часом прийшов час і відповідно до міграційного законодавства, пані Уляна Супрун повинна була би визначитися: вона є громадянка України чи вона організовує свій вихід з громадянства Сполучених Штатів Америки, наприклад. На превеликий жаль, указу Президента про надання громадянства на сьогоднішній день нема на офіційному сайті і мені не зрозуміло які були критерії при працевлаштуванні цієї людини у Кабінет Міністрів. Немає так само і диплома, але це питання інше. І я, зрештою, не хочу цих питань підіймати, вони вже звучать доволі таки часто. Я хочу тільки одного: аби наш Кабінет Міністрів не став посміховиськом на цілий світ. Пані Уляна повинна сплачувати податки, зокрема, індивідуальний прибуток і прибуток на соціальне страхування, визначені Федеральною податковою системою США. Вона сплачує ті податки у Федеральній службі Сполучених Штатів Америки чи ні? Аби не виявилося із часом так, що, працюючи тут, отримуючи заробітну плату, ми будемо свідками, що в цьому Кабінеті Міністрів працює людина, яка є порушником податкового законодавства Тому прошу мій виступ вважати депутатським запитом. Дякую. якому передають слово його колеги Лінько і Чижмарь. Я прошу їх викреслити зі списку виступів. 12:38:20 ЛОЗОВОЙ А.С. Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. "Поки брехня обійде півсвіту, правда одягає штани," – писав великий британський прем’єр Уїнстон Черчилль. Шановні громадяни, всі ви були свідками абсолютно брудної, цинічної і огидної медіа-кампанії, яка почалася з відверто проплачених публікацій і сюжетів, яку, на жаль, в силу своєї необізнаності або навмисно підхопило багато людей, які просто не розібралися, брудно, цинічно і огидно, щоб дискредитувати мене, щоб вичорнити нашу команду, тому що вони нас бояться, розказували, мовляв, через правку Лозового не можна буде поховати людину з 15 березня. 15 березня вже пройшло. І що, багато хто вибачився? Я дякую тим людям, які знайшли… які визнали, що не праві і знайшли можливість вибачитися. Я дякую тим журналістам чесним, які допомагають доносити до людей правду. Дякую адвокатському середовищу і правозахисникам, які розповідають громадськості, а в чому ж причина такої брудної, огидної, цинічної кампанії. Знаєте, я товстошкірий, і я звик до постійних публічних нападок за багато років. Менше з тим, мені дуже шкода людей. Хто подумає про нещасну бабушку чи дєдушку, які почули чи побачили, чи від когось дізналися про цю брехню і щиро переживали. Ті, хто робив цю брудну кампанію, ці продажні змії, які належить олігарху Коломойському і міському голові Львова Андрію Садовому, які почали цю хвилю, вони не подумали про людей. Мені в цій ситуації щиро шкоди тих нещасних наших співгромадян, які переживали, почувши цю брехню. А нашим політичним опонентам… вони в бажанні вичорнити нашу "залізну" команду команду Радикальної партії Олега Ляшка опустилися до того, що вже розказують такі дурниці, залякують людей. Про що це говорить? Про те, що їм наплювати на людей, про те, що вони бояться нас настільки, вони настільки бояться народного гніву, настільки бояться правди, що готові переходити будь-які моральні межі. Чому, крім бажання вичорнити нас, виникла ця брудна огидна брехлива кампанія? Виключно через те, що моя правка, якою я щиро горджуся і щиро знаю про те, що багато людей, які її критикують, її не читали і не розібралися в ній, це найбільш антикорупційна правка в історії сучасного українського законодавства. Сотні тисяч українців за роки незалежності постраждали черезбезпрєдєл силових структур на місцях, сотні тисяч українців чи втратили бізнес, чи втратили частину життя. Мені дзвонив адвокат, в чернігівському СІЗО сидить без вироку людина 12 років. Наш колега ІгорМосійчук по справі васильківських терористів два з половиною роки разом із Сергієм Бевзом Володимиром Шпарою відсиділи за ґратами без вироку. В країні абсолютно чітко продукувався всіма владами, які були за двадцять сім років, безпрєдєл силових структур. Сьогодні ми всі бачили, як підприємців на місцях, прокурор, чи мент, чи есбеушник відкриває справу, щоб, вибачте, подоїти або щоб щоб віджати бізнес. (Оплески) Коли побезпрєдєлу тримають людей в СІЗО. Є історія, яку багато хто з вас знає, історія Люби Кушинської. 20 років 5 місяців і 4 дні ця жінка просиділа в тюрмі без вироку тільки через те, що не могли, вибачте, що про чуже-особисте, не могли з іншою жінкою поділити чоловіка, інша жінка тодішній міністр юстиції Сюзанна Станік закрила її за ґрати. Люба просиділа більше 20 років в СІЗО без вироку. Завдяки зусиллям тих людей небайдужих, журналістів, таких як Євген Кисельов, адвокатів Андрія Федура, Зої Ярош, нашої однопартійки Валентини Руденко, багатьох інших достойних людей, Люба сьогодні на волі, а сиділа би досі. І таких прикладів безліч. зверніть увагу, який колосальний спротив іде зі сторони абсолютно всіх силових структур. Вони одноголосно всі об'єдналися проти нашої реальної реформи, проти моєї правки, яка ламає корупційні схеми, яка ламає на місцях багатомільйонні кормушки. Коли кожен місяць прокурор, слідчий,есбеушник коли в людей, коли в підприємців забирають їхній бізнес, забираючи таким чином і робочі місця і в людей. І коли сьогодні, що тільки не вигадують – зверніть, будь ласка, увагу, шановні громадяни! – щоб дискредитувати мою правку, щоб вичорнити. Вони розказували півроку тому, Горбатюк, який за 4 роки як начальник департаментуспецрозслідувань Генпрокуратури завалив всі справи по Майдану, пройшло 4 роки – не сидить ніхто. Відповідальності не несе ніхто. А тепер він розказує… розказував, мовляв, що справи Майдану заваляться через мою правку. Знаєте, тут, вибачте, згадується анекдот про те, що заважає поганомутанцору, ви всі знаєте. А що заважає поганому прокурору? Поганому прокурору заважає правка Лозового. Вони завалили всі справи по Майдану, розказували, мовляв, вони нічого не можуть зробити тепер через мою правку. Зверніть увагу, як цинічно і огидно вони брешуть. Зараз вони залякують людей, сіють паніку, розповідаючи, мовляв, що будуть проблеми з похоронами. Всі громадяни вже переконалися, що це брехня. Шановні співвітчизники, робіть висновки і не вірте брехунам, таким як "1+1" олігарха Коломойського, який вкрав 6 мільярдів доларів у українців, таким як канал "24", який належить Садовому. Садовий – 12 років міський голова Львова і довів одне з красивіших міст світу до сміттєвого колапсу. 12 років не будувавсясміттєоброблюваний завод, загинули люди, – він навіть не вибачився за це! Вірте правді і знайте, вони бояться нас, вони бояться вас, людей, вони бояться того, що ви нас підтримаєте. Дякую. Шановні колеги, зараз 6 хвилин надається народному депутату пану Кривенку, якому ще також передає слово його колегаКишкар Павло. Дякую. 12:44:42 КРИВЕНКО В.М. Дякую, пані головуюча! Шановні колеги! Віктор Кривенко, Народний Рух України. Вчора був у нас важкий і напружений день. Я хотів би все-таки, щоб ми проговорили ще питання по Нацбанку. Я голосував червоною, тобто голосував проти призначення Якова Смолія на цю посаду. При тому, що за всією це людина фахова, людина розумна. Але він, на жаль, збирається продовжувати ту справу паніГонтаревої, яка, на моє глибоке переконання, є фантастичним злочином проти української держави, є недотриманням Закону "Про Національний банк". І вчора багато моїх колег по парламенту з різних фракцій, на мою думку, абсолютно слушно розповідали про те, скільки всього Національний банк не зробив і що мав би зробити. І ми теж бачимо ці сотні тисяч людей, які втратили свої вклади, тому що, з одного боку, ми закриваємо банк, його активи потрапляють у Фонд гарантування вкладів, а потім вся Україна бачить, як по 5 мільйонів доларів хабарі дають за те, щоб якесь майно вивезти, за те, щоб вкрасти якусь частину, а вкладники, прості люди, хто про них думає. Тому я дуже сподіваюся, що пан Смолій, начебто він уже перестав робити цю аферу з депозитними сертифікатами, коли весь бізнес без грошей, без кредитів, а Нацбанк бере у приватних банків депозити і платить їм нормальний відсоток. Навіщо банкам шукати клієнтів, нести якісь ризики, взяв депозит, а кредит віддав на депозитні сертифікати Нацбанку. І десятки-десятки злочинів, які були скоєні. Понад 2 роки ми вимагали відставки паніГонтаревою, майже 3 роки. Я підписався під цією постановою ще влітку 15-го року. І нарешті це завершилося. Але я дуже боюся, що як керувався Нацбанк з Банкової, так і далі буде це продовжуватися, і ніяких змін ми не побачимо. Дуже хочу помилитися. Якщо пан Смолій займе політику на підтримку українського бізнесу, політику правильну, я перший, хто буде його підтримувати. Далі. Сьогодні зранку я звертався до нашого Прем'єр-міністра, і одне з питань було, що досить роздавати гарантії держпідприємствам, досить терпіти таку організаційно-правову форму як державні підприємства. Чим ліві відрізняються від правих? Соціалісти, ліваки вони кажуть: все в держвласність, все має бути безкоштовно. Праві кажуть: дайте приватну ініціативу, дайте можливість. Держава має стати партнером, держава має стати таким гувернером, який допомагає бізнесу стати на ноги. У кожній сім'ї до 18 років ми допомагаємо своїм дітям, до 16 років, а потім ми стаємо партнерами. Хто намагається у 40 років своїм дітям розказувати, у того є проблема з цими дітьми. Вонинеповносправні і з них нічого нормального не виросте. Ми бачимо 3 тисячі держпідприємств. Так, серед них є дуже маленький відсоток чесних директорів підприємств таких якЛихоліт Микола, КБ "Арсенал", Користильов Олег, КБ "Луч" – одиниці. Але і нічого поганого не було, якби навіть в цих підприємствах 10-20 відсотків належало підприємствам з Штатів. Якби в моєму рідному "Южмаші" 10 відсотків належало б "Боїнгу", наприклад, в "Антонова", під жорсткі інвестиційні угоди і головне, які інвестиції принесуть, які технології, вони принесуть, скільки робочих місць створять, які ринки вони принесуть. "Боїнг" робиться в 160 країнах світу вони вміють продавати. На жаль, в нас з цим є проблеми, а ми хочемо зберігати далі цю монополію "червоних" директорів і далі їм роздавати державні гарантії. Я можу вам навести простий приклад державна гарантія, яку отримало КБ "Південне". 29 листопада 2004 року на їхній рахунок заходить 150 мільйонів доларів. 30-го – це Помаранчева революція – вони лягають в їхній же банк під 6 відсотків річних, коли нічні були по 140 під час революції. Держава заплатила 150 мільйонів доларів це на створення "Циклону", наш бразильський спільний проект. І що далі? Заплатили в 2014 році ці всі гроші. Проекту немає, кінці в воду, покриваються навіть не відправили людей на закриття цього проекту, щоб хоч щось повернути для України. Державне підприємство. Ось, для прикладу, як займаються приватні компанії. Оце техніко-економічне обґрунтування по 9 шахтам, яке дозволить не імпортувати з Росії вугілля. В минулому році 13,6 мільйона тонн завезли з Росії коксівного вугілля, ми з ними воюємо. І нам далі хочеться тримати цю монополію держпідприємств. А може треба, давайте залишимо контрольний пакет в державі і покличемо інвесторів. Українцям краще від того, що залізниця знаходиться на 100 відсотків в державній власності. А якби хоча б 20 відсотків було у власності французької залізничної компанії, німецької, американської. Вже була б дискусія в середині, вже б не могли б так красти як крадуть. І, на жаль, ми бачимо, що проста, коли треба просто підтримка від держави, готові фінансувати китайці проект, який я озвучував, шахта "Любельська" на на Львівщині тисячі робочих місць, українське виробництво, не возимо з Росії імпорт, навіть підтримки немає, листа не можемо отримати про підтримку. А далі хочемо давати шахтам. На жаль, я бачу величезні проблеми в нашій політиці і в сфері енергетики також. Наостанок я хотів попросити У нас іде сумна дата - 25 березня, 19-й рік як вбили В'ячеслава Максимовича Чорновола, я хотів просити і центральні канали і місцеві канали… Дякую. Шановні колеги, ви 6 хвилин мали. Дякую. Наступний виступ панаГаласюка. Шановний колега, великий є виступ, ви 6 хвилин мали. Дякую. Будь ласка. Я дуже дякую. Треба вкладатися в регламент. Будь ласка, я прошу вас, панеГаласюк. ВікторГаласюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, ті, хто віддають замовлення замість українським заводам, віддають їх за кордон іноземним заводам, вони крадуть робочі місця наші з вами українців, вони крадуть податки з українського бюджету і по суті крадуть перспективу нашої з вами держави. Треба обмежити вимивання коштів платників податків, яке відбувається через державні закупівлі імпортної продукції за кордон. Тієї продукції, яку Україна виробляє сама або здатна виробляти сама. Для того, щоб київська афера з закупівлею імпортних трамваїв, коли 2 мільярди гривень віддали польському заводу, замість того щоб віддати Львівському "Електрону", замість того щоб віддати Дніпровському, Одеському "Татра-Юг", Запорізьким виробникам віддали в Польщу. Для того, щоб це ніколи не повторилося треба негайно прийняти Закон "Купуй українське, плати українцям". (Оплески) Про це в своєму інтерв'ю в газеті "Голос України" наголошує президент концерну "Електрон" Юрій Григорович Бубес. Концерн "Електрон" – це прикраса української промисловості, це прикраса міста Львова, це потужний машинобудівний холдинг, який виріс з з невеличкої майстерні, а сьогодні є величезним успішним українським підприємством. Я прошу показати слайди. Це підприємство має, вдумайтесь, 23 тисячі акціонерів, 23 тисячі акціонерів. На цьому підприємстві заробітна платня від 12 до 14 тисяч гривень. Подивіться, яку чудову продукцію вони виробляють. Наступний слайд, будь ласка. Окрім трамваїв вони виробляють електроавтобуси, автомобільну спеціальну техніку, вони виробляють електроніку, побутову техніку, військову апаратуру, все це - українське сучасне виробництво. Наступний слайд, будь ласка. От оцих талановитих молодих людей, влада, яка віддає замовлення за кордон і тігрантожери, які виступають проти "Купуй українське", вони у них крадуть робочі місця. Тому безробіття серед молоді в Україні майже 30 відсотків. Тому мільйони талановитих українців емігрують за кордон. Ми покладемо цьому край. І для мене абсолютно очевидно, коли українські виробники, платники податків, роботодавці, виступають за "Купуй "Купуй українське, плати українцям". А окремі урядовці і грантожери, псевдо економічні експерти, виступають проти, то мені абсолютно очевидно, до кого потрібно дослухатися. Побудуємо міцну українську промисловість і економіку - буде успіх і демократія в українській державі. (Оплески) ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступний виступ. Шановний колега Медуниця, будь ласка. Олег Медуниця, "Народний фронт", місто Суми. Шановні колеги, шановні українці, шановні сумчани! Ви знаєте, мене дуже часто мої виборці жителі міста Суми просять, щоби я виступив саме по проблемам мого округу, по проблемам Сум. Одна із проблем міста Суми – це влада в місті Суми. Та місцева влада, яка прийшла на хвилі популізму, яка обклеїла все місто біг-бордами, обіцяючи справедливі тарифи, яка приймала звернення до урядів, які були в цьому залі і вимагала зниження тарифів. І що ми зараз маємо у місті Суми? Один з найбільших тарифів на теплопостачання, одні з найбільших тарифів на електроенергію, але, слава Богу, миRAB-тарифивідтермінували, коли група народних депутатів звернулася до уряду і до НКРЕКП. Нещодавно був збільшений тариф на проїзд проїзд у маршрутках. Ви знаєте, як у Сумах називають маршрутки? Відра з гайками. Бо сумчани часто фотографують ті транспортні засоби, в яких вони проїжджають по місту, в яких відпадають колеса, двері, яких заносить снігом під час руху і з цим тарифом, який зараз є підвищений місцевою владою, яка обіцяла справедливі тарифи. От такий місцевий громадський транспорт. Замість розвитку свого комунального транспорту і всі є можливості після децентралізації зробити це, розвивають знову приватний бізнес маршрутчиків, люди з передмість у вечірній час не мають до центру чим доїхати, масові скарги на те, що після 21 години нічого не їздить, а мав би там їздити комунальний транспорт. Подивимося на Сумську ТЕЦ, яка зараз постачає тепло в місто Суми бюджетним організаціям, фізичним особам, яка орендована. У Сумах метр снігу, а там, де труби йдуть земля і грязь, бо вони неізольовані, бо тепло, а сумчани зараз отримують платіжки з тризначними цифрами, уходить у повітря. Замість того, щоб зайнятися цією проблемою, бо обіцяли справедливі тарифи і забрати в монополіста мережі, бо вони в комунальній власності насправді, ізолювати їх як треба, модернізувати їх як треба зробити так, щоб сумчани платили за тепло менше. Міська влада, що робить? Вона приходить на НКРЕКП – та сама влада, яка обіцяла справедливі тарифи і каже так, ми представники "Батьківщини" погоджуємося на те, що в Сумах був самий більший в Україні тариф. Для чого це я кажу? Я кажу для того, щоб всі жителі нашої країни і сумчани, зокрема, знали, що коли вам популісти обіцяють зробити країну дешевшою, то вони зроблять її такою, якою влада в місті Суми робить… дякуємо. Будь ласка, народний депутат Ревега до слова запрошується. 63 виборчий округ, Житомирська область, місто Бердичів. Я сьогодні хочу вкотре вже звернутися до Прем'єр-міністра України Володимир БорисовичГройсмана, міністра оборони: три роки поспіль Кабінетом Міністрів виділяються кошти на будівництво 60-квартирного будинку на Червоній Горі місто Бердичів для військовослужбовців – практично, нічого не робиться! Я вимагаю втрутитися в ситуацію, і щоб було вже завершене будівництво і щоб я міг дивитися своїм виборцям в очі, тому що мені стидно дивитися людям, які сьогодні на Сході захищають нашу державу. Слідуючеболюче питання в місті Бердичів, яке, напевно, перейде вже в екологічну катастрофу, - це очисні споруди, які з 1990 року не можуть побудуватися в місті Бердичеві. Місто готове співфінансувати очисні споруди, але таку велику суму коштів, яка сьогодні потребує для будівництва цих споруд, місто не може виділити з місцевого бюджету. Тому я звертаюсь до Кабінету Міністрів виділити кошти для будівництва очисних споруд, тому що сьогодні забруднюється не тільки місто, сьогодні забруднюється Бердичівський район. Стоки йдуть в річки, де знаходиться багато сіл. І сьогодні люди з сіл приїжджають і звертаються з великою проблемою. Річка йде через місто Житомир. І тому я вимагаю також знайти кошти, і щоб сьогодні були побудовані очисні споруди. Сьогодні місто свої нечистоти віддає віддає приватній структурі, яка не має можливості переробити ці нечистоти, і сьогодні забруднюється все в місті, біля міста і також в Бердичівському районі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, ГаннаГопко запрошується до слова. Просимо вас, пані Ганно. Доброго дня, дорогі українці! Хотіла би сказати, що в парламенті працює документально-публіцистична виставка "Нас вбивали, бо ми до 85-х роковин відзначення Голодомору як геноциду української нації. І хотіла б відразу сказати, що ми дуже розраховуємо, що вже наступного тижня терміново Міністерство культури, а також Міністерство закордонних справ нарешті затвердять список запланованих заходів в Україні та за кордоном із конкретними датами проведення, а також список запрошених високоповажних представників іноземних держав, щоб можна було уже надсилати запрошення, а не робити це восени напередодні вшанування 85-х роковин. Тому величезне прохання до організаційного комітету під керівництво панаРайніна сприяти тому, що Міністерство закордонних справ та Міністерство культури нарешті затвердять ці важливі документи. Також, колеги, я б хотіла б в своєму виступі сказати, що на наступному пленарному тижні ми дуже сподіваємося, що нарешті ми ухвалимо важливий Закон про дипломатичну службу, оскільки за основу взято кращій досвід Європейського Союзу і США. І я також сподіваюся, що дипломатична служба як держслужба особливого характеру, тому в цьому новому законі, за яким ми, я сподіваюсь, проголосуємо наступного тижня, ми побачимо більші вимоги до дипломатів, ніж до інших держслужбовців. Але тим не менше нам дуже важливо, щоб ця реформа, яка необхідна для переходу від пострадянської моделі додипслужби європейського зразка, нарешті відбулася. Також наступний тиждень має стати для нас важливим, оскілки після того, як дуже багато було ейфорії щодо включення України до групи країн-аспірантів НАТО, але насправді ми маємо виконати свої зобов'язання і важливим є ухвалення Закону про національну безпеку. І разом з тим ми бачимо перші такі зауваження щодо цього закону. Оскільки в проекті зареєстрованому Президентом, там не... він не передбачає парламентського контролю за діяльністю Служби безпеки України. Саме контроль за діяльністю СБУ розглядався як одна з фундаментальних цілей та вимог до проекту Закону про національну безпеку, який впродовж 18 місяців наші міжнародні партнери розробляли розробляли із Адміністрацією Президента, РНБО, але потім чомусь цього не побачили в зареєстрованому тексті законопроекту. Тому я дуже сподіваюсь, що ми в парламенті зможемо виправити ці послаблення. Також, колеги, я хотіла б сказати, що нам дуже важливо, щоб було оновлення Центральної виборчої комісії і ми проголосували за склад. Також я сподіваюсь, я сподіваюсь, що центральні телеканали до 25 березня, коли 19 років з вбивства В'ячеслава Чорновола, зроблять репортажі і ми нарештіповзнаємо, і буде розслідування і висновки, хто ж замовляв це вбивство. І також я хотіла б запросити Генерального прокурора не з трибуни парламенту, а прийти на засідання комітету, а не направляти туди якихось представників невідомих, щоб дати відповіді, які дії зробила Генеральна прокуратура, щоб повернути майно Сергія Клюєва з Австрії, які провадження щодоІванющенка. Тому чекаємо генпрокурора на комітеті. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, до слова запрошується Іван Спориш. Просимо вас, пане Іване. 13:03:08 СПОРИШ І.Д. Іван Спориш, Вінниччина, 15-й округ. Шановна головуюча! Шановні народні депутати! Звичайно, я хотів би трошки оптимізму, тому що мені як Комітету сім'ї, молоді, спорту, спорту, туризму дуже приємно все-таки за нашу паралімпійську збірну, яка сьогодні, на щастя, вже має 6 золотих, 6 срібних, 7 бронзових медалей. І дуже приємно за них. Я думаю, якби ми брали участь, нашапаралімпійська збірна, у всіх видах спорту, ми були б першими. Ну немає різниці, ми будемо третіми, ми будемо четвертими, головне – щоб приїхали наші паралімпійці і, звичайно, держава за них не забула, щоб вони отримали ці виплати своєчасно, які вони повинні за золоті медалі, за срібні, за бронзові отримати. Це дуже великий був би плюс. І сьогодні ми чули, як виступав міністр наш Рева і сказав, що все-таки особам з інвалідністю… за 2017 рік вони забезпечені необхідними колясками, інвентарем і інше. І я думаю, що дав би Бог, щоб все-таки держава звернула на таких людей… Я б хотів Я б хотів би ще інше сказати. Ми повинні виховувати молодь для того, щоб мати і хороших олімпійців, спортсменів, але, на жаль, у вівторок дуже б хотілося повернутися до постанови 7218 за присудження премій, за присудження премій нашій молоді, тому що, ви знаєте, от, казалось би, така дрібничка, але 10 чоловік, 10 молодих людей… ми не змогли проголосувати за премію нашої Верховної Ради. казалось би, на них мали б дивитися сотні, тисячі, мільйони молоді і, разом з тим, вони дивляться на нас, що ми не змоглися цьому проголосувати. Я також хотів би декілька слів сказати від імені наших аграрників. Все-таки хотілося б, щоб ми повернулися до законопроекту і повернення ПДВ на сою, ріпак, соняшник, аграрники цього чекають. Особливо, якщо ми не будемо сіяти сої, це буде великий мінус, і це прекрасно розуміють всі. Але, на жаль, це невеликі, можливо, були б виплати, але ми можемо просто скоротити посіви сої, скоротити посіви інших сільськогосподарських культур, де не буде повернення. і я розумію прекрасно, що кошти, які закладені в нас в бюджет на капітальний ремонт, на будівництво ферм, вони нас радують, але разом з тим в кінці хотілося б дуже зробити аналіз, хто їх отримує і скільки. І насамперед хотілося б, щоб ми забрали весь бюрократизм при оформленні документів для того, щоб ці фермерські господарства отримували ці кошти. Дякую. Шановні виборці, шановні колеги! Юрій Мірошниченко, "Опозиційний блок". Я хотів би використати ці кілька хвилин, продовживши тему пенітенціарної системи, яка булазатронута вже сьогодні. І говорили про те, що люди, які потрапляють, на жаль, до пенітенціарних закладів, дуже часто не виправляються, а опиняються в умовах, коли вийти і поліпшити своє життя вже неможливо. Це і протягом багатьох років і порушення прав людини, це і протягом багатьох років неможливість оскаржити ті чи інші рішення, які ухвалюються керівництвом пенітенціарних закладів, і цілий ряд речей, які Міжнародна комісія по запобіганню тортурам кваліфікує як тортури. І в цьому сенсі перед Україною стоїть надзвичайно великий виклик – виклик реформувати пенітенціарну систему, перетворити її з каральної, з системи, яка мститься людині за ту, за ту помилку, яку вона скоїла в житті, до того, щоб вона виправилась, усвідомила свою помилку і повернулась до нормального життя. На жаль, ми в спадок отримали таку систему, яка цього не дозволяє. Саме тому в Комітеті з питань правового забезпечення правоохоронної діяльності, в Міністерстві юстиції утворена за допомогою і міжнародних, і українських експертів-правозахисників потужна команда, яка напрацювала цілий ряд законодавчих ініціатив, які дозволять в першу чергу захистити права людини в пенітенціарних закладах і зробити саму систему такою, яка допоможе людині і на етапі слідства, і під час відбування покарання, і на етапі реабілітації вже після повернутися в суспільство. Утворено цілий ряд важливих інституцій. Зокрема, хочу відмітити профілактичні заходи, які пропонуються. Створені закони. І от зараз, я думаю, парламент має приділити, і я звертаюсь, користуючись нагодою, до керівництва парламенту, щоб ми приділили один пленарний день і ухвалили той пакет законів, за який нам будуть вдячні ті люди, які не лише перебувають в пенітенціарних закладах, але ті, які є їхніми членами родин, до яких повертаються ці люди. Які співчувають і переживають тим проблемам, з якими стикнулись їх родичі. Я закликаю всіх українців і всіх експертів, правозахисників… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Виступ, дійсно, актуальний. І дуже дякуємо. І, будь ласка, наступний виступ від народного депутата панаЛінька, просимо вас до слова. ДмитроЛінько, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці! Хотів би привернути увагу до проблеми, яка стосується кожного українця і болить кожному українцю, – до проблеми тарифів і проблеми високої ціни на газ. Кричуща ситуація, яка склалась з вчорашнього дня в моєму рідному місті Кропивницькому. Я звертався з цього приводу вже офіційно до Прем'єр-міністра і звертаюсь сьогодні публічно. Пів міста Кропивницького залишилось без тепла, а це більше 100 багатоповерхових дитячі садки та школи, через те, що "Кіровоградгаз" через борги відключив постачання газу до котелень і до теплокомуненерго. Через борги, які держава не заплатила ті субсидії, які має заплатити, хоча є вже договір про реструктуризацію боргів, сьогодні керівник "Кіровоградгазу" Олександр Гладкий Гладкий взяв фактично в заручники півміста. І півміста сидить в холоді у той час, коли до нас іде сніг, похолодання, діти сидять в холодних дитячих садках, в холодних школах. Я звертаюся до Прем'єр-міністра негайно втрутитись в ситуацію і вирішити цю проблему. З огляду на ці проблеми, про які ми говоримо, що… І таких проблем багато по іншим містам. Сьогодні МВФ вимагає ще більше підвищити ціну на газ, щоб ще більше загнати в борги, щоб українці просто мерзли у своїх будинках і щоб не мали за що платити. Станом на 13 березня 2018 року борги за газ складають 37 мільярдів гривень. Якщо уряд піде на ті вимоги, які пропонує МВФ, лише підвищувати ціну на газ, будуть ще більші борги українців. Не буде більше надходжень, буде лише більше боргів. Тому ми пропонуємо, Радикальна партія Олега Ляшка пропонує альтернативну політику щодо енергетичної ми пропонуємо збільшувати видобуток українського газу. За нашою ініціативою була зменшена рента на нові газові свердловини. Давайте будемо видобувати більше українського газу і продавати для українців за ціною, якою видобувається, це 2 тисячі гривень максимум, а не по 9 тисяч гривень, як сьогодні платять українці. 76 мільярдів у цьому році виділено на субсидії, з них лише 1 мільярд гривень наенергомодернізацію. Я днями зустрічався з керівниками черкаських ОСББ. І вони говорять: ми готові енергомодернізувати наші будинки, ми готові вкладатися, але дайте нам державну підтримку для того, щоб менше ми споживали газу, для того, щоб менші були платіжки для людей. Немає державної підтримки. 1 мільярд гривень на енергомодернізацію – це ніщо. Україна сьогодні в Європі споживає найбільше електроенергії, найбільше газу, і це стосується і промисловості, і житлово-комунального господарства. Тому програма Радикальної це зменшення використання газу, цеенергомодернізація, це кошти не на субсидії, які вимиваються з бюджету до кишень олігархів, а на енергомодернізацію, і кошти… Дайте людям нормальні зарплати, дайте роботу і вони будуть платити. А не заганяти їх у борги, а потім виключати їм тепло взимку, коли холодно, коли сніг на вулиці, щоб люди замерзали. Тому я пропоную, я вимагаю, щоб моє звернення було до Прем'єр-міністра і вирішити питання про… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Дякуємо. І, будь ласка, наступний виступ від народного депутата Юрія Солов'я. Прошу вас. Юрій Соловей, 79 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Ви знаєте, шановні колеги, шановний український народе, мені здається, що ми в парламенті розглядаємо дуже багато питань, але, на жаль, ми не можемо чітко розуміти поточні пріоритети, і ці питання носять другорядний характер. Тому що, на жаль, ми так і не обговорюємо ключові, системні, соціально-економічні реформи, які сьогодні потребує українське суспільство і український народ. Це для прикладу накопичувальна пенсійна система, це для прикладу податок на виведений капітал, це для прикладу ринок землі чи страхова медицина, чи приватизація державного сектору. На жаль, ми обговорюємо дуже багато інших питань, які не стимулюють економічний розвиток і не роблять українських громадян багатшими. Бо на моє глибоке переконання саме економіка, саме залучення інвестицій, самі масштабні реформи в ці галузі дозволять Україні вже в найближчий час розвиватися вперед. Якщо ми говоримо про економіку, то одним, до речі, з таких предметних прикладів як це може працювати на практиці є відновлення доріг і будівництво інфраструктури. Я можу на прикладі свого округу сказати, що відновлена дорога в межахСнятинського району Івано-Франківськ-Чернівці. Чи відновлена дорога Косів-Верховина. Чи відновлена дорога Косів-Кути чи Кути-Тюдів, Ясенів-Устеріки. Це ті конкретні заходи, які дозволили розвинутись в економічному плані, в першу чергу одному з найблагодатнішийх країв – це Гуцульщини і Покуття. Проте, незважаючи на це, залишається ряд невирішених питань, які вже в найближчий час потребують вирішення. І я би в першу чергу хотів зупинитися на проблемі відновлення інфраструктур в частині відновлення мостів, які так і перебувають в аварійному і тимчасовому стані ще з часів повені 2008 року. минулому році нам вдалося відновити міст в селіКриворівня, але, на жаль, ключовий стратегічний об'єкт міст в місті Косові залишається невідновленим, залишається в тимчасовому, а можна сказати, і в аварійному стані. Саме тому я з цієї високої трибуни звертаюся до міністра інфраструктури вже в найближчий час передбачити даний об'єкт як об'єкт, який потребує негайного ремонту. Передбачити необхідні кошти на вирішення цієї проблеми а негайно розпочати ремонт цього об'єкту. Прошу другу частину мого звернення оформити у вигляді депутатського звернення до міністра інфраструктури України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колего. І, будь ласка, запрошується до виступу народний депутатЯриніч. Просимо вас колего. Шановна Ірина Володимирівна! Шановні народні депутати! Шановні земляки! Я дуже хочу продовжити ту тему, яку підняв мій колега ДмитроЛінько виступити з цієї високої трибуни мене змушує надзвичайна ситуація, яка штучно створена в обласному центрі Кіровоградської області. Спочатку опалювального сезону місцевий газовий монополіст ВАТ "Кіровоградгаз" в черговий раз вдається до неприпустимих, а фактично злочинних, на моє переконання, діянь, які полягають у відключенні котелень міста від газопостачання. Наприкінці листопада минулого року проблему відсутності подачі тепла в домівки людей і на об'єкти соціальної інфраструктури вдалося оперативно вирішити завдяки особистому невідкладному втручанню разом з мером міста та головою обласної державної адміністрації. Спільними зусиллями нам вдалося фактично не допустити зриву опалювального сезону. В результаті чергового газового шантажу, який відбувся в грудні минулого року я вже не мав іншого вибору, як направити депутатські запити до Служби безпеки України, Генеральної прокуратури та Національної поліції України з проханням провести перевірку законності дій газового монополіста, що в результаті обернулося для нього відкриттям двох кримінальних справ за ознаками зловживання службовими повноваженнями. Однак, на жаль, позавчора підприємство-монополіст знову вдалося до шантажу з відключенням котелень міста від газопостачання. Як наслідок, без тепла були залишені 137 житлових будинків, 6 дитячих садочків, 3 школи, 2 ПТУ, 1 заклад охорони здоров'я. Як представник громади нашого міста в Верховній Раді, я публічно звертаюсь до Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана втрутитись в ситуацію, яка сталася і взяти її під особистий контроль. Вважаю політику шантажу, до якої вже не вперше вдається ВАТ "Кіровоградгаз", неприпустимою. А залишити людей без тепла напередодні різкого похолодання, на мій погляд, є не не тільки злочином перед міською громадою, а й ціленаправленою, підривною діяльністю державної політики в енергетичному секторі. Я прошу належним чином відреагувати на дану інформацію та дати доручення невідкладно припинити протиправні діяння та притягнути винних осіб до встановленої законом відповідальності. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, наступний виступ, народний депутат пані Юзькова. Запрошуємо вас до слова. Дякую. З великою шаною до головуючої, до своїх колег, які сьогодні залишились в залі. Але я сьогодні хочу звернутися до нашого народу, до шановних наших українців. Я з радістю побачила, що вже навіть засоби масової інформації стали спростовувати відверту брехню, яка розповсюджувалася протягом останніх чотирьох днів, що буде змінений і в часі збільшений порядок і можливість отримання дозволу на поховання людей, які померли після 16 березня цього року. Про що, в дійсності, іде мова?Мова іде про те, що в Кримінально процесуальний закон були внесені зміни, згідно з якими для правоохоронних органів були встановлені чіткі строки, початок їх перебігання і порядок їх збільшення. Для того, щоби скасувати зазначені строки, на жаль, була спроба налякати український народ, викликати фактично паніку, начебто вони не зможуть поховати близьких людей, які померли. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка завжди стояла на захисті прав людини, в тому числі в кримінальному процесі. Мова йде не тільки про захист людей, які підозрюються у вчиненні злочину, а й захист людей, які потерпіли від цього злочину. Якщо б терміни досудового розслідування: терміни їх початку і публічність продовження цих термінів були застосовані раніше, то правоохоронні органи мали б звітувати. Чому до цього часу не розслідувані у повному обсязі не передані до суду і не притягнені до відповідальності, особи, які вчинили злочини на Майдані, терористичні акти, які відбувалися останнім часом у місті Києві і таке інше? Тому ми наполягаємо, що не дозволимо у подальшому змінити зазначені зміни, оскільки вони йдуть на користь усьому українському народу. Слава Україні! (Оплески) ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за цю інформацію. І наступний виступ. Будь ласка, народний депутат Вовк запрошую вас до слова. Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, цієї середи через неявку багатьох депутатів на свою роботу Верховна Рада не змогла розглянути надзвичайно важливий проект Постанови про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації міжнародно-правової відповідальності Росії за збройну агресію проти України. Справедливо очікуючи підтримки з боку міжнародної спільноти, зокрема санкцій проти Росії, Україна має виконати власне домашнє завдання: сформувати консолідовану претензію до держави-агресора. Нагадаю, що Радянський Союз почав готувати консолідовану претензію до Німеччини ще в 1942 році, задовго до перемоги, тож відповідний проект постанови був внесений Олегом Ляшком та мною ще у 2016 році, але й досі не ухвалений. В Законі про деокупацію Донбасу вдалося провести загальну норму про консолідовану претензію, тепер слід без зволікання перейти до її практичної реалізації. Наша постанова передбачає невідкладне утворення міжвідомчого координаційного органу з метою узагальнення правової позиції держави та підготовки консолідованої претензії України до Росії. Самотужки реалізувати це надзавдання не зможе жоден існуючий орган влади, тож зволікати із створенням такого міжвідомчого органу неприпустимо. Постанова також доручає уряду розробити методику визначення шкоди та обсягів збитків, завданих Україні російською агресією, адже без встановлення розміру шкоди неможливо пред'явити претензію агресору та задіяти механізм міжнародно-правової відповідальності. Абсолютно ненормально, що на п'ятому році війни українська держава й досі не розпочала системної роботи з обрахунку загального обсягу нанесених збитків. Реалізація цих заходів повністю відповідає міжнародній практиці та суттєво посилить позицію України на міжнародній арені, в тому числі, посилить переговорні позиції України з фінансовими інститутами і кредиторами, зокрема, Міжнародним валютним фондом. Ми також передбачаємо створення єдиної бази даних доказів агресії Росії проти України, скоєних воєнних злочинів та злочинів проти людяності та доручаємо Службі безпеки та Міноборони посилити співпрацю з Генеральною прокуратурою щодо надання Міжнародному кримінальному суду в Гаазі всіх необхідних документів, необхідних для проведення розслідування злочинів, скоєних вищим керівництвом Росії та окупаційною адміністрацією на Донбасі і в Криму. Радикальна партія Олега Ляшка переконана, "добро має бути з кулаками", в тому числі, міжнародно-правовими. Росія зрештою буде притягнута до відповідальності. Закликаємо Верховну Раду невідкладно розглянути та ухвалити нашу постанову. Дякую. Дякую. Бондар Михайло, 119 виборчий округ,Бродівщина, Камінеччина, Радехівщина. Шановні колеги, як ми знаємо, з 1 січня в Україні почав працювати дорожній фонд, відповідно до Закону про джерела фінансування дорожнього господарства України щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі, який ми з вами ухвалили. На дороги у 18 році має бути виділено близько 47 мільярдів гривень. Вперше автошляхова галузь отримає гарантоване державою фінансування, цього року це майже 33 мільярда гривень, плюс окреме додаткове фінансування низки ключових магістралей – близько 14 мільярдів гривень. Місцева мережа доріг, яка нараховує близько 120 тисяч кілометрів доріг, перейде у сферу управління місцевих органів влади. З 1 січня 18 року саме голови ОДА, голови районних та селищних рад вирішують як дороги, хто і як ремонтуватиме. Фінансування буде виділено з новоутвореного дорожнього фонду, 35 процентів від усього наповнення буде у розпорядженні саме місцевих органів влади та їх доріг. Майже на кожному прийомі громадяни в окрузі, люди скаржаться на поганий стан доріг, неможливість доїхати до районного центру чи до іншого села. Така ситуація в кожному із районів мого 119-го виборчого округу. Так як в Законі про державний фонд чітко визначено, що кошти Державного дорожнього фонду спрямовуються, в тому числі на субвенцію з державного бюджету України місцевим бюджетам, на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, яка розподіляється між місцевими бюджетами, залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення, відповідно адміністративно-територіальній одиниці. Прошу звернути на це увагу очільників Львівської області і забезпечити чітке виконання даного закону та справедливий розподіл коштів фонду між місяцевими бюджетами, залежно від протяжності автомобільних доріг, стану доріг, а не в залежності від інтересів окремих депутатів чи політичних сил. Тому прошу мій виступ рахувати як депутатське звернення і, дійсно, щоб в подальшому ці кошти були розподілені чесно згідно протяжності доріг, а не по якимось окремим домовленостям. Дякую. До слова запрошується народний депутат Ляшко. Він матиме 6 хвилин, тому що там також є зміни по нашому листу. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я сподіваюся, що Прем’єр-міністр і Президент України помітили оприлюднені пресою результати чергового опитування, працюючих людей в Україні не задоволені рівнем своєї зарплати. А ще раніше були опитування, в результаті яких ми, вся країна побачила, що 55 хоче емігрувати з України з двох причин: не бачать можливості реалізації себе в рідній країні і низька заробітна плата. Для порівняння, у Польщі мінімальна заробітна плата – 500 євро, а в Україні – 120 євро. І сьогодні Польща знову прийняла рішення про спрощення процедури найму на роботу українських заробітчан. І Польща, яка за економічним потенціалом в 90-ті була в чотири рази менший, ніж український потенціал, сьогодні випереджає нас за рахунок наших мігрантів трудових, за рахунок нашої робочої сили. Мільйони українців працюють по всіх світах – від Польщі до Америки, до Канади – тому що там платять нормальні зарплати, тому що молоді хлопці і дівчата, які отримали знання, мають можливість себе реалізувати скрізь у світі, крім рідної країни. І ключове для подолання бідності це підвищення доходів громадян. розказує про те, що немає коштів для того, щоб піднімати доходи, це не відповідає дійсності. Тому що коли в парламенті голосуються рішення і прокурорам, і суддям, і так званим антикорупціонерам по 300 тисяч зарплати в місяць призначають замість того, щоб дати хоча б 30 тисяч зарплати в місяць вчителю, лікарю, іншим категоріям бюджетників, просто робітникам, їм кажуть: "Не можна піднімати зарплати, бо буде інфляція". А по 300 тисяч прокурорам і суддям – ніякої інфляції не буде. Їм можна платити такі космічні зарплати, потім вони виходять на пенсію і отримують космічні пенсії. Замість колгоспників, які все життя пропрацювали за трудодні в селі, прогорбатились - і сьогодні півтори тисячі гривень мають пенсії. Тому я звертаюся з вимогою до уряду, до Прем’єр-міністра виконати ту обіцянку, яку ви давали нам публічно в цьому парламенті: за результатами І кварталу нинішнього року підняти мінімальну заробітну плату. Більше двох мільйонів українців живуть на мінімальну зарплату. В одному відомому фільмі казали: "Не дай, Бог, тобі жити на одну зарплату". Так от мільйони українців живуть на одну зарплату, і навіть не середню, а мінімальну, і в них немає можливості за мінімальну зарплату прогодувати свою сім'ю. Тому ми вимагаємо негайно наступного пленарного тижня внести до парламенту подання: зміни до державного бюджету, збільшення заробітної плати. За нашими оцінками мінімальна заробітна плата сьогодні, зважаючи на рівень цін на комуналку, на вартість ліків, продуктів харчування повинна бути не менше п'яти з половиною тисяч гривень на місяць. Те саме стосується мінімальної пенсії. Сьогодні мільйони людей отримують мінімальну пенсію півтори тисячі гривень. Наші підрахунки встановлюють, що мінімальна пенсія повинна бути 3 тисячі гривень на місяць, і для цього є всі можливості. Завдяки нашій боротьбі за підвищення мінімальних зарплат до бюджету минулого року надійшло майже п'ятдесят мільярдів гривень. Тому є можливості для перерахунку пенсій, для військових пенсіонерів, для чорнобильців, для колишніх колгоспників, і встановити їм заробітну плату, пенсію не нижче трьох тисяч гривень на місяць. Те саме стосується заробітної плати. Підвищення заробітних плат – це реальна детінізація економіки, це в майбутньому більша пенсія для людей, а не ті копійчані, які вони сьогодні отримують. Я сподіваюся, що і Президент, і уряд мене почують, а якщо не почують, ми зробимо все, щоб ви почули мільйони українців, які вимагають підвищення зарплат, підвищення пенсій, покращення соціального захисту, доступні ліки, доступна медицина, яка неможлива при нинішній керівниці Міністерства охорони здоров'я – "доктор-смерть" Уляна Супрун. Тому наша команда вчергове вимагає від уряду внести подання на призначення міністра охорони здоров'я. І беріть на себе відповідальність за так звану медичну реформу. Тому що мета реформи – це якість послуг, це доступність послуг, а ми бачимо абсолютно протилежне: мільйони українців, особливо з малозабезпечених сімей, позбавлені можливості отримувати належну медичну допомогу. Це вкрай важливі питання для кожної працюючої людини в Україні. І влада замість того, щоб займатисьдерибаном посад, розкрадати, що залишилось ще, за копійки продають 4G-частоти. Отака вам чесна приватизація, яку вони будуть проводити.Дерибанять між собою у цьому печерському трикутнику, у цьому гнилому, затхлому болоті, замість того, щоб піти до людей і почути, чим вони живуть. Натомість вонипічкають людей фейками, брехнею. Сидять два олігархи: один – Коломойський на женевському озері, другий – Садовий у Львові і брешуть із своїх каналів: Садовий із "24"-го, Коломойський із "плюсів". Що начебто в результаті поправки Лозового зміняться умови поховання людей. Уже всі сьогодні спростували це: і прокуратура, і суди, і так далі. Сказали, що нічого не зміниться. А вони три дні жартували так, людей лякали, що зміняться умови поховання. Конечно, вони собі місця уже покупляли накладбищах за кордоном. А українців казками лякають. Чому вони це роблять? З однієї причини – тому що Радикальна партія добилась реальної антикорупційної боротьби! Ми забрали можливості у слідства фальсифікувати кримінальні справи проти українців! Ми захищаємо людей. А вони хочуть вас грабувати. Ми – на вашому захисті і не дамо їм цього зробить! До слова запрошується народний депутат ОлегБерезюк. ПанеОлеже, просимо вас. Я також прошу все-таки епітетів таких неприємних уникати колег під час виступів до відсутніх тут наших колег з уряду. Дякую. 13:34:18 БЕРЕЗЮК Влада в Україні, беззастережно, є олігархічною. Влада, яка працює виключно в своїх власних інтересах, використовуючи ресурс як і людини, так і бюджету. Це очевидна річ і цьому є багато доказів. Влада не терпить тих, хто думає інакше. Ситуація, яка сьогодні широко обговорюється, це щодо поховань, це є ситуація, яка сталась не вчора. (Шум у залі) Це ситуація, яка склалась під час прийому

О.Р. Це ситуація, яка склалася не через одну чи через дві людини, це ситуація, яка є системною, бо прийняття гамузом кодексів, які ніхто не читав у цьому залі, і є причиною цієї ситуації. Тому що ці кодекси – це був дизайн, який служив виключно олігархічній владі знищення самого процесу розслідування і судочинства. Ці кодекси – це є насправді знищення ефективності НАБУ. І ми це маємо знати. А те, що сталося з похованнями, – це рикошет, можливо навіть і випадок. Шановні колеги, наступне. Вчора відбувся день, який був дуже сумним, вчора відбулося порушення балансів, які би не мали бути порушеними. На превеликий жаль, вчора ми обрали омбудсмена, який залежний від політичної сили. Сьогодні МВС, Міністерство юстиції знаходяться в руках однієї політичної сили. Але сьогодні і омбудсмен, яка нібито і вийшла з цієї сили, але чи сила вийшла з неї, залишається там, і невідомо як буде працювати з людьми, які в дільничних відділках поліції чи у в'язницях будуть порушені їхні права. Це серйозне порушення балансів побудови правового суспільства. І це сумна подія. Вчора також була сумна подія. Екс-голова Національного банку України майже з апломбом розказувала про перемоги, зокрема про перемоги націоналізації "ПриватБанку", сказавши про це, що це забрало 7 валового продукту України. 7 відсотків, коли на медицину і освіту витрачають, можливо, на 1 відсоток більше. Та, якщо б ці гроші не віддати олігархові, який обкрадав банк протягом років і ніхто цього не бачив, а віддати на медицину, я думаю, це було б значно краще. Але політичні сили, які протистоять олігархату, переслідуються і оббріхуються. Ніхто сьогодні не пише і не говорить, що в Харкові депутат міської ради Харкова від "Самопомочі" Наталка Коваленко переслідується і їй погрожують, і ніхто за неї не захищається. А автомобіль керівника обласного осередку одеської організації "Самопомочі" спалений тільки тому, що що ці люди відстоюють інтереси людей і захищають бюджети їх локальних громад. Немає влади, яка відстоює людей і є влада, яка або відстоює власні інтереси, або інтереси їхніх олігархів і власників. Боротьба попереду. А справжнім політикам, я вважаю, треба … ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, МустафаНайєм до слова запрошується. Мустафа Найєм до слова запрошується. Він був у залі. Добре. Ми потім повернемось. Будь ласка, Микола Паламарчук. Я прошу, Микола Паламарчук. Так, далі. Будь ласка, Арешонков народний депутат до слова запрошується. Шановні колеги! Шановна пані головуюча! Минулого разу я завершив свій виступ, згадуючи про те, що керівництво держави сьогодні проголосило політику, посилення співпраці, зв'язків з сусідньою нашою Республікою Білорусь. Дійсно, не секрет, що в останні роки, особливо прикордонні території такі, скажімо, як північ Житомирської області, де традиційно були дуже тісні економічні, культурні, духовні зв'язки з сусідньою державою, ну,скажем так, відбулось певною мірою охолодження в силу різних причин. Тому, безперечно, це рішення правильне. Але я ставив питання, а по якій же дорозі, по яким трасам ми будемо проводити спілкування? І, на жаль, дійсно, в жахливому абсолютно стані перебуває на сьогодні траса з Хмельницького через Житомир, Коростень, Овруч і через Виступовичі далі на Гомель. І я звертаюся сьогодні до уряду, до Міністерства інфраструктури з тим, щоб звернули увагу, переглянули державну програму. Тому що, дійсно, це сором що міждержавні дороги перебувають в такому стані. Але я хочу звернути увагу, що не тільки такі траси. Подивіться, ми оголосили про серйозні реформи. Реформа освітянська, яка передбачає створення освітніх округів, і в минулому році була оголошена програма "зробимо дороги до так званих опорних шкіл". Сьогодні ми говоримо про медичну реформу і говоримо про те, що для того, щоб середньому медичну персоналу, лікарям, дістатись до віддалених населених пунктів, сіл, особливо в наших заліснених сільських районах таким, скажімо, як Овруцьке,Олевське, у мене на окрузі, потрібна дорога в першу чергу якої немає, потрібна техніка, автомобілі, яких теж немає. Сьогодні я вже не говорю про те, що зв'язку, не будемо говорити 4G, немає елементарногоІнтернет-зв'язку в багатьох віддалених сільських районах. Тому сьогодні я хотів би звертаючись до уряду просив би, наполягаю переглянути виділення коштів саме по цим державним програмам для придбання необхідної техніки, для забезпечення сучасного зв'язку, для того щоб змогли запрацювати педагоги, для того щоб могли медики запрацювати і саме головне, щоб у нас були дороги, автомагістралі по яким ми зможемо добиратися у віддалені населені пункти. Це є надзвичайно важливо, і державною програмою. Це питання національної безпеки.

Шановні народні депутати! Найстрашніший ворог для кожної людини – це недовговічність природи кожної людини. наші люди визнані одними знайнещасливіших людей у світі. Правда, влада каже, до в них, для щастя є все, а людям каже, що ви будьте щасливими тим, що у вас є.

і такі інше структури. Про те, що в Житомирській області, в місті Новоград-Волинському забирають в людей останнє, не розділені землі спільної власності, незапитані паї. І робить це виключно своїм підписом голова районної державної адміністрації. Робить це виключно і зухвало, приховуючи документи, бо він є представником правильної партії, найбільшої. Дізналися про це лише тоді, коли в сільську раду приїхали молодики на відповідному транспорті з вимогою зареєструвати ці документи. Минуло майже 5 місяців, реакції нуль. Я розумію, чому. Бо прикривають зверху, як розповідають голови районних адміністрацій, вони отримали установку акумулювати землі і переписати на тих, кому їм буде сказано. І при цьому, зверніть увагу, що хто працює місцевий на землі, він повинен платити 8 відсотків від вартості земельного паю, а цим – І при цьому, ці фірми ніхто не знає. Обласна державна адміністрація вирішили спустити ситуацію на гальма. І зробили, що? Утворили робочу комісію, яка жодного разу не зібралася. Але туди чинно, благородно, записали представників місцевих громад. Я звертаюсь до людей, я не звертаюсь тут до порожньої зали, але дякую тим, хто слухає в цій сесійній залі. Так далі жити не можна! Колись Кутузов в 1812 році сказав: "Щоб врятувати Росію, треба спалити Москву". Я не закликаю до цього. Але давайте будемо разом думати, як нам врятувати Україну? Депутатський запити – це голос волаючого у пустелі. "Година запитань до Уряду" – це профанація, можуть тоді не відповісти на запитання. Такого нехлюйського ставлення до депутатів ніколи не було. Але до нас ставлять так, як ми того заслуговуємо. Виявляється, що хвіст крутить собакою і на жодне запитання відповіді не отримаєш – відписка від десятого заступника. Я вимагаю вжити необхідних заходів і притягнути цього негідника, я перепрошую, за слово до відповідальності. Дякуємо за виступ. Шановні колеги, я хочу підтримати тільки від Президії Верховної Ради позицію народних депутатів України, що… і звернутися до уряду, що ми все-таки очікуємо від уряду більш такої комплексної системної співпраці і з парламентом і з комітетами Верховної Ради, і до всіх гілок з вимогою давати інформативну, об'єктивну і професійну відповідь на запити народних депутатів України. І також під час наступної "години запитань до Уряду" ми піднімемо це питання відносно компетентності відповідей на запити народних депутатів. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Найєм. Зараз ви є в залі, прошу вас. Доброго дня шановні колеги, я б хотів все ж таки звернутися… повернутися до тих правок до Кримінально-процесуального кодексу, які вступили сьогодні в силу. Тільки що я розмовляв з двома прокурорами слідчими, які вже зараз мають проблему з цими правками. І виступаючі, які переді мною виступали з Радикальної партії, яка може взяти репліку з цього приводу, забувають одну просту річ, яку вам не розповідають, дійсно, це може не впливати на похорони, дійсно, це може не впливати на якісь речі трагічні. Але що вони хочуть зробити? Після консультації коли ми хотіли змінити цю правку, нам сказали, ви знаєте, все нормально, нас нічого не хвилює окрімIII розділів Кримінального кодексу – спеціальної частини. Так от, що туди входить, я просто скажу. Перше. "Стаття 196. Шахрайство". Це фракція, яка хоче вивести шахраїв. Друге. Привласнення розтрати майна – це те саме, що хочуть зробити ці люди. Далі. Злочин у сфері господарської діяльності, контрабанда. Це що в нас –бабулі? Можливо, корів вони так захищають? Підроблення грошей, гральний бізнес – це те, що знайомо лідеру цієї фракції, рейдерство, ухилення від сплати податків, помилки при заповненні декларації, перевищення влади – це 17 розділ спеціальної частини Кримінального кодексу, злочини проти правосуддя. Вони хотіли всі ці речі вивести з-під дії цієї поправки. Тобто все інше – будь ласка, що хочете, там робіть, а ось це, будь ласка, не чіпайте. І зрештою, немає проблем і питань до цієї фракції. Я знаю багатьох людей цієї фракції, це дуже професійні люди, політики, яких поважаю. Питання ж не до них, питання до пана Ріната Ахметова, керівник заводу якого очолив виконком цієї партії. Рінат Леонідович Ахметов, я звертаюсь сьогодні до вас, перестаньте через своїх сателітів, як Російська Федерація робить на Донбасі, тут у парламенті захищати далі шахраїв, контрабандистів, корупціонерів, яких ви у владу привели, які привели до того, що сталось у нас три роки назад, а зараз ви руками тих самих людей захищаєте шахраїв тут. І завершуючи свій виступ, я б хотів сказати про людські проблеми. Позавчора в Києві ліцей номер 142 був закритий на аварійний нібито ремонт, хоча будівля працює. Я хочу зараз звернутися до пана Кличка, до Міністерства освіти та до Солом'янськоїрайадміністрації: будь ласка, поновіть роботу цього ліцею. Там вчаться діти, які зараз немає… в них немає зараз, де вчитися взагалі, їх забрали звідти і сказали, що вони хочуть якось реконструювати. Що реконструювати – невідомо, гроші – невідомо. Звісно, що вони хочуть забрати землю. І я звертаюся зараз до всіх цих людей: будь ласка, поновіть роботу ліцею, дайте відповідь, що сталося з цією

Змушена продовжити тематику змін до Кримінально-процесуального кодексу. Не одразу, звичайно, не на наступний ранок 15 чи 16 березня люди відчують як ви їм покращили кримінальний процес, не одразу всі зрозуміють, що фактично ви заблокували систему, правоохоронну систему і рівень злочинності, який зараз, покажеться квіточками за 2-3 місяці завдяки вашим прекрасним правкам. Поясню дуже прості речі. Наші колеги народні депутати зробили так, що слідчі, наприклад, мають сьогодні їхати за 300 кілометрів із Сум до Харкова для того, щоб фактично отримати дозвіл на елементарні речі, наприклад, проведення експертизи дактилоскопічної, якщо є крадіжка, тобто експертизи відбитків пальців. Або, повертаючись до поховання, скажу статистику, бо ці народні депутати навряд чи її перевіряли. Так от, будь-які ознаки того, що людина померла не своєю смертю, тобто ознаки насильницької смерті, вони є необхідними тепер для того, щоб була проведена медична експертиза. Таких експертиз тільки по місту Києву буде більше 2 тисяч за один місяць, ми навантажуємо суди і замість того, щоб розглядати кримінальні справи, а розгляд вже сьогодні їх триває по 2-3 роки, вони будуть розглядати ці клопотання по експертизам і багато-багато інших речей. Ці зміни були прийняті невипадково, непомилково і не через безграмотність, це було прийнято чітко і продумано. Ці кодекси голосувалися одночасно для того, щоб протягнути для олігархічних кланів конкретні зміни, щоб вони могли закрити свої питання по корупційним злочинам і по економічним злочинам. Тому що сьогодні з цими змінами я вам відповідально заявляю, я вже розмовляла не з одним слідчим, жоден слідчий не зможе довести ці справи до кінця, тому що ні експертизи не будуть проведені, ні слідчі дії не будуть проведені, нічого не буде відбуватися по реальним злочинах. І не думаю, що люди вам за це подякують. Але знову ж таки повертаюся до простої речі. Насправді, депутат, який подав ці правки, він подав них, і за ним стоять дуже конкретні люди, які хочуть закрити свої кримінальні справи. (Шум у залі) Тому коли ви посилаєтесь на те, що вас хтось там дискредитує, то це є абсолютно безпідставно,

Дякую. Шановні колеги, от я хочу до однієї фракції звернутися. У нас парламент – місце для дискусій. Якщо так трапилося, що сьогодні в п'ятницю іде дискусія відповідно змін до Кримінального кодексу, всі бажаючі мають можливість висловитися. І виступали колись з захистом до цього кодексу автори цих поправок, ніхто ж не перебивав. Ну так не можна взагалі, щоб одна фракція просто не шанувала інших, навіть якщо позиція не співпадає. Ну що це відбувається взагалі? Виступає ваша колежанка… Так. Шановний панеОлеже, я звернусь до регламентного комітету. Так теж не можна всіх колег принижувати. Я вас прошу з повагою ставитися до колег в сесійній залі, тим більше які дожили до п'ятниці і годину вас слухали. Це теж непросто, повірте мені. Будь ласка, виступ наступний від народного депутата Іллєнка. Я перепрошую, що затримала ваш виступ своїм спічем. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Київ. Шановні українці! Я думаю, багато хто з вас бачив або читав про ті події, які нещодавно сталися в Великій Британії, коли відбувся замах на колишніх… на колишнього шпигуна та його родичів, британська влада негайно провела розслідування, особисто Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей на засіданні парламенту офіційно сказала, що до цього причетна Російська Федерація і спецслужби, фактично мова йде про застосування хімічної зброї на території Об'єднаного Королівства. Реакція була негайною. 22, якщо я не помиляюся, російських дипломати були негайно вислані з території Об'єднаного Королівства. Зараз стоїть питання про посилення санкцій проти Росії. І фактично мова йде про дуже жорстку реакцію з боку Великої Британії на цей акт беззаконня і агресії. Що ж ми бачимо в Україні? Вже чотири роки іде відкрита неприхована московська агресія проти України. Тисячі, десятки тисяч людей українських громадян, в тому числі мирних громадян загинули, мільйони стали біженцями.

так званих російських дипломатів, насправді шпигунів і диверсантів. Ніхто не веде ніякої боротьби з промосковською п'ятою колоною, яка в тому числі сидить в парламенті, і нинішня влада з нею прекрасно домовляється про голосуванні. І ми розуміємо, що настав ще один дуже критичний момент, це так звані вибори Президента Російської Федерації, які мають відбутися цієї неділі, 18 числа. Абсолютний пропагандистський фарс, тому що ми розуміємо, що це ніякі не вибори. По-перше, вони відбуваються на території, зокрема окупованого Росією Криму, що є просто абсолютним порушенням міжнародного права і замахом на нашу країну. Плюс ми розуміємо, що по суті своїй це ніякі не вибори, а просто перепризначення Путіна на посаду "царя Московії". І ми розуміємо, що абсолютний маразм, коли на території підконтрольній Україні будуть відбуватися ці вибори. В чотирьох містах в дипломатичних представництвах Російської Федерації: в Києві, у Львові, в Харкові і в Одесі. І коли "Свобода", "Національний корпус", "Правий сектор", інші сили, які підписали Національний маніфест, говорять, що вони будуть проводити акції в ці дні під цими представництвами країни-агресора, щоб не допустити цю ганьбу і легітимацію цьогопсевдопропагандистського процесу, то що заявляє Національна поліція? Вона каже: "Ми будемо посилювати охорону дипломатичних представництв". Ми не будемо висилати геть російських дипломатів з України, як це зробила Великобританія за одного чи за двох своїх громадян, а ми будемо їх охороняти посилено, тому що це ж для нас величезна важливість, щоб на території України Путін отримав голоси. Тому ми обов'язково будемо проводити ці акції, і закликаємо всіх українців робити висновки із таких ситуацій. Слава Україні. Будь ласка, наступний виступ. Народний депутатЗаружко, прошу вас. ВалеріяЗаружко, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, я хочу звернутися сьогодні до всіх вас! Хочу звернутися і привернути вашу увагу до таких надважливих суспільних питань, як українська сім'я та трудова міграція української молоді. На жаль, сьогодні ми всі спостерігаємо гостру кризу української родини. Статистика розлучень насправді лякає. Середній показник з 2014 року складає 130 тисяч розлучень на рік! Це 130 тисяч зруйнованих сімей та тисячі покинутих дітей. Сьогодні, на жаль, в Україні набирає обертів також таке жахливе явище як соціальне сирітство. Соціальне сирітство – це діти, у яких є батьки, які, на жаль, перебувають вінтернатних закладах. Ми маємо 92 відсотки, Необхідно також сказати про таке явище як новітнє соціальне сирітство, коли йдеться про дітей, чиї батьки виїхали на заробітки за кордон. Для цілих регіонів країни це має масовий характер. Бо більшість дітей належать саме до категорії тих, хто бачить свою рідну маму тільки поскайпу. Швидко зростають в суспільстві сильні емігрантські настрої серед молоді, серед освіченої молоді, яка, на жаль, не бачить сьогодні перспектив у власній країні. українців до 30 років готові покинути країну. Серед 30-річних цей показник сягає 47 Це все наслідки роботи, достойної зарплати та можливості отримати власне житло. Команда Радикальної партії пропонує низку законодавчих ініціатив, направлених на вирішення проблем, які мають зупинити ці негативні тенденції. Наша команда наполегливо і поступово виборює забезпечення молодих людей пільговим кредитуванням для придбання житла та кредитування власного бізнесу. Це той самий фінансовий інструмент, який дозволить молоді закласти основу для нормального життя у власній країні. Минулого тижня ми з колегами по фракції Радикальної партії внесли законопроект, який дозволить збільшити видатки на програму "Доступне житло" та мільярд гривень та програму пільгового кредитування на 857 мільйонів Крім того, в цьому законопроекті ми пропонуємо розширити пільгові категорії учасників і додати до переліку переселенців, воїнів АТО та сім'ї загиблих воїнів АТО. Також ми пропонуємо комплексну стратегію молодіжної політики, якої сьогодні, на жаль, немає. До неї ми включимо не тільки демократичні цінності поваги до особистостей і права на освіту, але і потужне економічне підґрунтя, право на працю, достойну зарплату, гідний життєвий рівень, доступне житло для родин та доступні кредити на початок власної справи.

Я хочу говорити про нещодавно зареєстрований у Верховній Раді Президентом законопроект про національну безпеку та оборону. Насправді, це надзвичайно важливий закон, який мав би нас повноцінно інтегрувати до НАТО. Але, проаналізувавши цей законопроект ми бачимо, що влада хоче інтегруватися до НАТО за принципом "тут играем, а тут не играем". Я зараз говорю конкретно про СБУ. На жаль, цей закон не містить тих важливих положень, які стосуються цивільного нагляду, демократичного нагляду за Службою безпеки України, яка має бути надана Верховній Раді України, якою має користуватися омбудсмен, яким мають користуватися профільні комітети у Верховній Раді, яким має користуватися Рахункова палата України. Саме відсутність цього цивільного нагляду призводить до того, що щодня я, інші мої колеги отримують скарги, що Служба безпеки України використовує свої повноваження для репресій українського бізнесу. Подивіться, будь ласка, на останню статистику щодо зростання скарг від українських бізнесменів з усієї України. За останній квартал 2017 року він зріс у 4 рази. І бізнес-омбудсмен, до якого надходять ці скарги, депутати, на жаль, не спроможні допомогти українським підприємцям. Вже на сьогоднішній день абсолютно зрозуміло, що НАТО не підтримає такий законопроект, якщо ми з вами не внесемо зміни до нього і не зможемо надати, власне, самим собі контроль демократичний за Службою безпеки України. Я хочу підтвердити, що насправді демократичний і цивільний контроль є одним з фундаментальних принципів інтеграції до Північноатлантичного альянсу. І без нього Україна не зможе прийти до тих стандартів, які ми пообіцяли до 2020 року. Ми можемо не сподіватися на ту підтримку, яка була задекларована нашими партнерами, якщо самі не будемо виконувати домашню свою роботу. На жаль, Президента хоче зберегти в своїх руках одноосібний контроль за Службою безпеки України як за репресивним органом для того, щоб переслідувати тих чи інших і політичних діячів, і бізнес. Ми вже пам'ятаємо історію з Медведчуком, якого відбілювали, якому давали абсолютні привілеї у торгівлі скрапленого газу. Ми бачимо в інших історіях, ми прослідковуємо зв'язок, коли СБУ підтримує медведчуківські бізнесові інтереси в тих чи інших галузях, тим часом репресуючи всіх інших конкурентів українського бізнесу. Тому я закликаю всіх українських парламентів з великою увагою поставитися до цього законопроекту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я змушена ще раз зробити зауваження. Я змушена як головуючий зробити ще раз наступне зауваження. Спокійно виступити сьогодні змогли тільки представники однієї фракції. Я хочу звернутись до журналістів також і до глядачів, які нас зараз дивляться, це не є пристойним, коли перекрикуються ізакрикуються всі інші виступаючі. Всі депутати рівні, всі депутати рівні з усіх фракцій. Мені це неприємно третій раз сьогодні повторювати. Зараз право на реплік, хоча, чесно кажучи, я не хочу його давати. у мене немає вибору, я мушу по Регламенту його дати. Але у вас, колеги, є вибір: залишатись людьми чи хамами. Дякую. Право на репліку Радикальній партії. Всій,у повному складі. 14:04:48 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко Радикальна партія. Я просив бивіце-головиху не читати нам мораль. Ви закличте депутатів своєї фракції "БПП" до залу, щоб працювали так, як наша команда працює у п'ятницю. Ваші депутати не ходять, отримуючи космічні зарплати, і мораль читайте їм, а не нам. А тепер я хотів би звернутися до громадян України. Зверніть увагу, кого захищають опоненти наших змін до законодавства – прокурорів і суддів. Ви не почули ні одного слова про захист простих українців, проти яких фальсифікують кримінальні справи, роками імітують їхнє розслідування, вимагають хабарі щомісяця і щотижня, малий і середній бізнес, і роботяги повинні носити хабарі. І коли ми перекрили цю корупційну кормушку, обмежили термін і проведення розслідувань, вони всі стали на вуха. Чому? Тому що ми забрали можливості займатися корупцією. Тому що на відміну від Президента Порошенка, який імітує боротьбу з корупцією, ми прийняли зміни які реальноборяться з корупцією в правоохоронній системі. Тому вони і вищать усі, бо ми не даємо… Дякуємо за виступ. Шановні колеги, я хочу звернутися зараз до МФО "Рівні можливості" з проханням надіслати від МФО "Рівні можливості" і жінок-депутаток офіційне звернення до лідера Радикальної партії Ляшка, який сьогодні тільки протягом години присутніх жінок-депутаток назвав "віце-головиха", "актриса" і іншими принизливими абсолютно речами. Це сексизм. Це сексизм, який ви собі не дозволяєте до ваших колег. І я звертаюся до українських жінок, звернути увагу на те, як дехто з чоловіків-політиків дозволяє принижувати жінок в політиці. Я вам невіце-головиха. заступник перший Голови Верховної Ради України. І не принижуйте український парламент. А тепер, шановні колеги, дозвольте нагадати всім вам, що 18 березня відбудутьсяфейкові вибори в Криму Президента Путіна. Я хочу зараз звернути увагу всіх присутніх тут народних депутатів і всіх українців, що лідери кримськотатарського народу звернулися до кримських татар і до українців, які залишилися в окупованому Криму, з проханням блокувати

хочу також нагадати, що українська влада цього тижня зробила дуже багато так само зусиль для того, щоби ще раз і ще раз нагадати всьому світові те, що відбувається з правами людини, з порушенням прав людини в окупованому Криму і на Донбасі. Цього тижня відбулися відповідні слухання в Радбезі ООН, де також були надані всі ці кричущі факти. Цього тижня відбулася презентація фільму "Кіборги" в Конгресі а також сьогодні відбудеться в Нідерландах, в Гаазі. Шановні колеги, я хочу, щоб ми з вами закінчили цей важкий і непростий тиждень в першу чергу словами солідарності до українців, які залишаються в окупованому Криму, до кримських татар. І сказати, що ми і надалі будемо робити все для того, щоби повернути Крим офіційно, повернути його фактично до складу України. Дякую всім, хто брав участь в сьогоднішньому засіданні. Шановні колеги, я хочу сказати, що тут у нас присутні не актриси і не актори, а політики все-таки. І нагадати про те, що у нас коротка перерва, лише тільки кілька днів. І чергове пленарне засідання Верховної Ради України відбудеться у вівторок 20 березня 2018 року о 10-й годині. А сьогодні ранкове засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Дякую